Kratko samo, pošto je ovo bilo očigledno na moju adresu, mada gospođo Gojković dužni ste onaj odgovor još dok ste bili opozicioni poslanik. Vas sam citirao kada ste vi kritikovali, ovo što ja sada kritikujem. Samo da vam postavim pitanje – šta ćemo sutra kada se jave oni koji se ne osećaju ni muškarcima ni ženama? Pa, onda oni koji su transrodni ili već kakvi. Pa hoćemo li kao što je onaj nemački poslanik u parlamentu govorio jedno 20 minuta uvoda navodeći sve te oblike savremene, hoćemo morati i njih da navodimo sledeći put? Znači, da recimo zbirne imenica koja je do sada važila i za muški i za ženski rod, vi ste rekli građani, sada mora da bude i građani i građanke, dame i gospodo, otvara sednicu predsedavajući i kaže i svi oni koji se ne osećate ni gospodom ni damama, da su oni transrodnog duha i već kakvih čuda.Hajde da napravimo sprdnju od Parlamenta i hajde da zaštitimo naše društvo od te džender ideologije ili koja je zaista nešto štetno i nema veze sa ljudskim pravima i nema veze sa zaštitom žena. A, drugovi i drugarice.Gordana Čomić. Zahvaljujem.Potpuno je akcenat koji ne izgleda da je deo zakona, ali samo zakonodavstva Republike Srbije radi, govoriti o različitim polovima i razlikovati uloge rodova je zakonom obavezno. Mi imamo Zakon protiv diskriminacije, mi imamo Zakon o kojem smo glasali, koji zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudi.U svojoj glavi možemo da imamo predrasuda koliko god želimo, svojim predrasudama, kao sa svojim demonima da se borimo kako god znamo i umemo, ali nam je zakonima Republike Srbije zabranjeno da sve te svoje predrasude pretvaramo u ponašanje, u dela.Zbog dela.Zbog toga je bila moja opaska da je uvesti takav stav zasnovan na Zakonu o sistemu Srbije i u ovaj zakon važna stvar, i da je dobro što se neko usudio da to uradi. Nije dobro rugati se nikome na osnovu ličnog svojstva. Nije dobro po onoga ko se ruga, zato što takva vrsta komunikacije uvek govori više o nama kada ih izgovaramo, nego o bilo kome, kome hoćemo da se narugamo, zbog bilo kog ličnog svojstva, da li je žena, da li je muškarac, da li je transrodna osoba, da li ima različito seksualno opredeljenje, boju kože, kulturu, veru, naciju, to su lična svojstva.Ako ima stvar na koju sam ponosna, kada je Srbija u pitanju, je što smo uspeli da donesemo propise kojima smo jasno kazali – to je zabranjeno. Ponašati se tako što ćete ljude kvalifikovati na osnovu ličnih svojstava je zabranjeno ponašanje.(Srđan

povredu Poslovnika, član 104. pošto je izlagač bio pogrešno shvaćen.Zahvaljujem se i vama što ste mi pružili priliku da i ja kao žena danas iznesem i stav Dveri i moj lični da nam je najvažnija suština, da se ženama zaista pomogne, ali na pravi način. Ne vidim kako će se to u ovom zakonu nešto značajnije promeniti.Šta je realan život u Srbiji? Žene koje primaju dečiji dodatak i sede kući zato što nemaju posao, a želele bi da rade, doživljavaju da im neko kaže – sede kući, a mogu konju rep da iščupaju. Dakle, nama je važno da žene dobiju pravu pomoć, istinsku i privilegije koje zaslužuju kao majke ili istaknute u svojoj karijeri, a ne da se samo zadovoljava forma koja, nažalost, najčešće dolazi iz EU i i te glomazne birokratije koja nam sama oduzima vreme, dragoceno vreme. Hvala. **Maja Gojković** Ako je 104. nismo čuli ništa o članu 104, a po članu 103. stav 8. uzimam vam dve minute, pošto ste sami sebi dali repliku.Na

„overu potpisa“ treba zameniti rečima „promet nepokretnosti“.Ovde imamo zaista promet nepokretnosti. Imamo raspolaganje privatnom svojinom, raspolaganje pravom svojine i samim tim smatramo da je treba tretirati na isti način kako je to i regulisano. Znači, na koji je regulisan promet nepokretnosti, zato što forma kod prometa nepokretnosti je daleko ozbiljnija i daleko odgovornija i to nije bez razloga. Znači, nije tu forma „ad solemnitatem“ bez razloga uspostavljena kod prenosa nepokretnosti, a ovde imate promet nepokretnosti u formi koja je daleko slabija u odnosu na formu koju mi zahtevamo. Prosto, overa potpisa, ali ipak ovde je predmet ugovora na koji se overa potpisa radi promet prava nepokretnosti i zaista ne mislim da je obrazloženje da je dovoljna forma uređenje overa potpisa. Zašto onda ne promenimo i promet nepokretnosti, provedemo prosto overu potpisa. Čemu je tamo solmizacija tih ugovora potrebna?Još potrebna?Još jednom vas molim da razmislite. Pre svega molim kolege pravnike da dobro razmisle. Nema nikakvog razloga da ovde ne propišemo jedan strožiji stepen forme, zato što već imamo prenos prava svojine na nepokretnostima, zašto ga onda ne bi tretirali kao što se tretiraju odgovarajućim zakonima?

Ovim amandmanom smo hteli da propišemo obaveze komunalnih preduzeća koji održavaju sisteme koje potrošači koriste, bilo vodovodnu mrežu, bilo elektroenergetsku mrežu, da prosto imaju obavezu da odgovaraju za tu mrežu ne samo do merila, već upravo do samog priključka potrošača, jer često u praksi imamo probleme da distributer električne energije ili vodovod ne izlazi u susret potrošačima i korisnicima usluga kada nastane neki problem, zato što gledaju samo do merila, ali ovamo kada nema merila, onda znate da primenite do mesta priključka, tako da ako već može na štetu građana zašto ne bi nešto bilo i na korist građana, pogotovo što su distributeri električne energije ili pak vodosnabdevači, monopolisti, ipak velika i ozbiljna preduzeća i daleko su u boljoj poziciji nego običan građanin?Ajde ovde napravimo jedan mali iskorak u korist običnih građanina, jer stalno se donose zakoni na štetu tih građana koji upravo plaćaju usluge koje dobijaju i onda zašto ne bi plaćali ono što dobijaju?Znate, mi smo dužni da od trenutka ulaska elektromreže u moj sopstveni stan ili vodovodne mreže u moj sopstveni stan, preuzmemo odgovornost i obavezu za tu mrežu, a ako ga stavite do momenta brojila od brojila do stana, može da nastane „h“, „u“ kvarova ko je odgovoran za te kvarove. Pa ne možete po dva dana da jurite ni elektrodistribuciju ni vodovod da vam dođe i da vam to popravi. To je jedan veliki problem koji radi u praksi.Malopre ste rekli da ako postoji i jedan slučaj u praksi, kod prethodnog amandmana koji ste odbili, da ga je potrebno normirati. Ovde postoji veliki broj slučajeva. Veliki problem predstavlja građanima. Ajde onda i to da normiramo i da izađemo u korist građana. To bi bio veliki napredak, da konačna ova Vlada uradi nešto i u interesu građana, a ne samo po džepu građana.

Onda bi mogao svako ko je vlasnik individualnog stambenog objekta zahtevati održavanje celokupne mreže bilo da je u pitanju električna energija, vodovod ili bilo šta drugo u svom objektu, isto kao što je to u stambenim zgradama. Hvala.

Mihajlović** Samo radi javnosti, da ne bi bilo nekih drugačijih razmišljanja. Itekako vodimo računa upravo o interesima građana. Sve je definisano Zakonom o energetici, ovo o čemu vi pričate i to je, između ostalog, napisano u obrazloženju. Hvala. stav 4. kaže: „Ako na mreži ne postoji merilo, delovi mreže u zgradi u svojini su subjekta koji pruža uslugu tom mrežom“.Mi smatramo da ako na mreži ne postoji merilo, delovi mreže u zgradi smatraju se zajedničkim delom zgrade, a ne operatora mreža, a delovi koji su inkorporirani u posebne delove, pripadaju vlasnicima tih posebnih delova.Šta to u praksi znači? član zakona kao da je nekom operatoru telekomunikacionih usluga odgovarao i zapravo mu daje ekskluzivno pravo na većini objekata da bez konkurencije može da celu mrežu prisvoji u nekoj zgradi, a znamo da su vlasnici posebnih stambenih jedinica, recimo kablovsku mrežu, pa telefonsku mrežu, sami finansirali u svojim posebnim jedinicama.Znači, mi smatramo da ako na mreži ne postoji merilo, delovi mreže u zgradi smatraju se zajedničkim delom zgrade, a delovi mreže koji su inkorporirani u posebne jedinice su u vlasništvu vlasnika tih posebnih jedinica, jer oni su ih i sami finansirali. Hvala. Na član 11. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Reč

i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 12. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, ne mogu da razumem zašto SNS neće da prihvati amandman da vlasnik posebnog dela koji je invalid, ili ima nekoga u porodici člana domaćinstva koji je invalid, da može da popravi, da izvrši popravku ili radove na zajedničkom delu koji je potreban radi prilagođavanja tih delova zgrade tako da se mogu koristiti u skladu sa njegovim potrebama, odnosno potrebama članova porodičnog domaćinstva. Dakle, ako imate neku rampu za invalide na ulazu u zgradu, zašto ne omogućite vlasniku nekog od stanova da popravi tu rampu ukoliko je ta rampa porušena, urušena ili oštećena?U odgovoru zašto se ne prihvata amandman, vi kažete zato što se time zadire u Zakon o planiranju i izgradnji i prekršilo bi se pravilo predviđeno članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji. To prosto nije tačno. To nije tačno.Kako ste u tački 2) rekli da vlasnik posebnog dela može da popravi i izvrši radove na izgradnji zajedničkog dela ukoliko to preti da napravi štetu njegovom stanu. Dakle, može da popravi fasadu, za koju mu takođe treba dozvola po članu 145, znači može da izvrši neku popravku ako to šteti njegovom posebnom delu, pa će da mu prokišnjava, ali ne može da izvrši popravku rampe za invalide.Šta rampe za invalide.Šta SNS ima protiv invalida? I zašto vi to onemogućavate? Mogućnost da li je za to potrebna dozvola ili za to nije potrebna dozvola to rešava Zakon o planiranju i izgradnji i tim zakonom će to biti i uređeno. Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Mislim da je svima jasno da niko ne samo da ne može da ima ništa protiv invalida, kako vi kažete, nego činimo sve da poboljšamo uslove, ali brkate dve stvari.U članu 2. se govori o hitnim intervencijama i zato stoji ta ta definicija koju ste rekli, a u ovom članu o kojem pričamo, članu 11. u obrazloženju jasno stoji da se taj posao rešava po skraćenom postupku, a da stavimo ovako kako ste vi smatrali da treba da stavimo, onda bi to bilo u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Što inače, sad u prevodu, a to vi vrlo dobro znate, ne postoji nikakav problem da se to završi, ali će biti u skraćenom postupku.Kad smo već kod teme koju ste pokrenuli, mislim da ste vi imali određeni broj amandmana koji smo mi upravo u tom delu koji se tiče

obraćala.)Ne razumem, vi ste pravnik. Samo obraćanje ne znači da ste ostvarili pravo na repliku. Mora da bude ili uvredljivo ili da vas nije razumela. Koliko sam ja video, nije bilo ni jedno ni drugo.Možete drugo.Možete po amandmanu da joj objasnite. Nemate pravo na repliku. **Nenad Konstantinović** Jasno mi je da SNS hoće da potroši vreme opozicije, ne bi li lako mogao da pređe preko svih amandmana.Ministarka, ja nisam ništa pobrkao, nego vama vaši savetnici loše govore. Tačka 2) ne podrazumeva nikakve hitne intervencije, jasno piše da vlasnik stana može da izvrši popravku i druge radove na zajedničkim delovima zgrade, koja je neophodna radi otklanjanja opasnosti od prouzrokovanja štete na njegovom posebnom delu.Pitam vas, zašto isto ovako ne može da izvrši radove na otklanjanju štete na rampi za invalide jer ne može kolicima da uđe u zgradu, jer se urušila rampa za invalide? Kakav član 145? Da li je za te radove potrebna dozvola i po kom članu, to će utvrditi organ koji izdaje dozvolu. Nema ovde nikakvog skraćenog postupka i za jedno i drugo vam treba dozvola. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Ja sam vas odlično čula, ali vi niste dobro pročitali. Dakle, ima neki problem.U tom članu, koji vi pominjete, kaže se: „izvrši popravku ili druge radove na zajedničkim delovima zgrade, koja je neophodna radi otklanjanja“ pa sad da kažem reč koja nedostaje i koju niste rekli, „opasnosti od prouzrokovanja štete“. Pa, nije isto kad kažete opasnosti i kad kažete samo štete. Nije isto. Što bi rekli, nije svejedno.

Ne.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Reč ima narodni poslanik Olena Papuga.

ako ima više takvih vlasnika posebnih delova zgrade, koji bi zajednički deo pretvorili u stan za stanovanje porodice, odluku donosi stambena zajednica.Znači članom 13. stav 7. Predviđeno je da ako ima više takvih vlasnika posebnih delova koji bi zajednički deo pretvorili u stan za stanovanje porodice, prednost ima vlasnik posebnog dela koji ima više članova domaćinstva.Ovakvo predloženo rešenje bi moglo da izazove brojne probleme u praksi daje neke široke mogućnosti za manipulaciju. Smatramo da bi praktičnije bilo da ovakav spor rešava sama stambena zajednica, uz određene smernice, umesto što se zanemaruju sve druge okolnosti osim broja prijavljenih osoba na određeni stan.Vi ste rekli da je u zakonu dat precizan kriterijum za utvrđivanje prednosti na to, ali nekako nam nije bilo jasno pa smo ovim amandmanom hteli da to promenimo. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu, telekomunikacije prihvatili su za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu, telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom

da dozvoli ulazak i korišćenje u svoj deo zgrade zbog popravki ili održavanja.Mislim da je krajnje neozbiljno da ovakav član zakona imamo ukoliko nisu bliže određeni ili precizno određeni uslovi pod kojima se ovo može dogoditi. Naravno da je ponekad neophodno da se odobri ovakav pristup ili korišćenje određenog dela zgrade, stana itd.Međutim, ne možemo da kažemo tek tako da možemo imati ovakav član zakona koji bi bio veoma podložan različitim tumačenjima ili veoma podložan, usuđujem se da kažem, zloupotrebama.Navešću jedan najbanalniji mogući primer, šta se dešava ukoliko recimo, je za održavanje ili popravku nekom našem komšiji zgodnije prosto da neke popravke izvodi iz našeg stana, umesto da ih izvodi iz hodnika, sa spoljnjeg dela zgrade itd.Mislim da s obzirom da ovako kako je formulisan,ne kažem da ne bi neka druga formulacija bila odgovarajuća, ovako kako je formulisan ovaj član zakona, odnosno stav 6. je u sukobu sa Ustavom Republike Srbije, koji u članu 40. garantuje nepovredivost stana, a u članu 58. jamči mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava, stečenih na osnovu zakona.Dakle, da bi ovakav član zakona ili ovakav stav mogao da postoji, on bi morao da bude preciznije formulisan. Ukoliko to nije slučaj, mislim da ga treba brisati. Hvala. Reč ima ministar Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Hvala.Prvo, ne nalaže se da ikoga pusti u taj prostor, a Zakon o planiranju i izgradnji je vrlo jasan i kaže da u vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da uđe bez odluke suda i u posebne fizičke delove zgrade u kojima se izvode radovi, za koje je po ovom zakonu predviđen inspekcijski nadzor itd.Znači, mislim da smo bili vrlo precizni, da samo građevinski inspektor zna se u kojim situacijama, može bez odluke suda da uđe. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. da dozvole prolaz kroz svoj posebni deo zgrade ili njegovu upotrebu na drugi primeren način, ako je to neophodno za popravku. Popravke i održavanja drugih delova zgrada su uvek neophodne. Međutim, privatna svojina u demokratskim društvima može se narušavati samo ako nema drugog načina da se popravka izvrši, osim povredom prava svojine na posebnom delu.Znači, mi ne možemo reći da je ovaj stav sam po sebi dobar. Ako ne postoji drugi način da se izvrši popravka, onda postoji mogućnost da se to uradi kroz posebnu stambenu jedinicu. Šta u praksi to znači? Ja volim odmah da ove zakone prebacimo u praksu. U praksi to znači da uvek postoji način, tako reći uvek, da se izvrši neka opravka. To može da se uradi sa postavljanjem skele, može da se uradi postavljanjem autodizalice ili na neki drugi primeren način, a da se pri tome ne narušava privatna svojina vlasnika posebnih delova stambenih jedinica. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Član 14. propisuje prava, odnosno obaveze koje vlasnik posebnog dela ima i kako je dužan da upotrebljava svoj posebni deo. Ovde u tački 6. stava 1. vi dajete jednu vrlo čudnu i široku formulaciju, gde precizno navodite u svih šest ovih tačaka obaveze koje vlasnik stana ima. Međutim, kažete – dužan je da dozvoli prolaz kroz svoj poseban deo zgrade ili njegovu upotrebu na drugi primeren način, ako je to neophodno za popravku, odnosno održavanje drugog dela zgrade. To nije sporno.Međutim, ovaj krajnji deo – ili ispunjavanje druge zakonske obaveze, može da bude vrlo sporan, zato što je neprecizno tumačenje u pitanje i zaista daje jednu širinu i jednu mogućnost eventualno zloupotrebe. Već imate sve precizno normirano i zaista ne vidim koja je to druga zakonska obaveza koju već niste predvideli u prethodnim tačkama, pa i u samoj tački 6) stava 1. člana 14. zakona. Zamislimo sada neku situaciju u praksi da imamo npr. prinudnu upravu u zgradi, pa tog profesionalnog upravnika koji je nametnut prinudnom upravom, koji je zaposlenik jedne organizacije profesionalnog upravljanja koja je u vlasništvu SNS, ovaj je znači partijski bot, i tako možete da nakalemite različite obaveze vlasnicima stanova, odnosno posebnih delova u zgradi. Zato je ova norma vrlo neprecizna i daje priličnu arbitrernost.Znači, ponavljam, imate već sve precizno definisano, a jedno ovakvo postojanje arbitrernosti je i suvišno ili krije neku potencijalnu zlu nameru. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na glavu 3, odeljak 1, naziv člana 15. i član 15. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanom, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?

Ja znam da je SNS, sa Goranom Vesićem na čelu, u nameri da svoje botove pregrupiše u profesionalne upravnike, htela da nametne još jedno plaćanje i onako osiromašenih građana Srbije, da sada građani Srbije plaćaju partijske poslušnike i botove SNS. Vi ste Vi ste to preformulisali u profesionalne upravnike. Mi želimo brisanje profesionalnih upravnika, jer vaše tapšače iz SNS, one koji vam lepe plakate i sve ostale stvari, da zaposlite na vašoj grbači, a ne na grbači građana Srbije, kojima ste smanjili plate, kojima ste smanjili penzije, kojima ste smanjili subvencije za poljoprivredu i sada želite … **Veroljub Arsić** Hajde malo o amandmanu, kolega Milojičiću. Gospodine Arsiću, ja ne znam zašto vi mene prekidate stalno. Ako nemate argumente da odgovorite na sve ovo što je DS podnela, nemojte da me prekidate. Molim vas da mi vratite 10 sekundi koje ste mi oduzeli. **Veroljub

Da li je istina da ste po nalogu Gorana Vesića i Aleksandra Vučića uveli profesionalne upravnike? Istina je. Da li je istina da profesionalni upravnici, članovi SNS, treba da budu plaćeni novcem građana Srbije? Istina

ste već spominjali imena narodnih poslanika i da li je meni teško da čitam, moram da vas upoznam da sam tu praksu, to iskustvo stekao od koleginice Gordane Čomić, pored koje sedite, i ne zameram ništa loše da je to uradila.Pravo

predsedavajući.Ovo će biti kratko, kao i svaki put kada repliku izazove isti čovek koji je izazvao i malopre. Nema potrebe da bude drugačije. Slušali smo mi ovde u ovom obrazloženju uglavnom o SNS i o nekim fantastičnim idejama koje je taj čovek ovde izneo, a nije ih sam osmislio, što je više nego jasno, između ostalog i zato što ne očekujem takvu kreativnost, niti bilo kakvu kreativnost od istog lica.Pričao je o SNS i o pitanju profesionalnih upravnika. Ako ikada tokom ove sednice čujemo od istog lica npr. šta znači ta kategorija profesionalnih upravnika, na koji način se uopšte uvodi u angažman i da li je uopšte neophodna ili nije neophodna, a kamo li bilo šta iza toga, kamo li ko bi ih mogao činiti, pod kojim uslovima itd, možda bude bilo vredno bilo kakvog komentara više. Ja tvrdim da on to i ne zna, niti može da uopšte pruži bilo kakvo obrazloženje te vrste.Zašto tako upadljivo i drsko svaki put kada se za reč javi govori o SNS, mislim da dovoljno oslikava jedna etiopska narodna poslovica – što je gušter manji, veća je njegova želja da postane krokodil. Hvala lepo.

kao što je prethodni govornik govorio o životinjama, o gušterima, da sada govorim o majmunima, to nije tema. Želim da reklamiram član 100, da predsednik Narodne skupštine kada predsedava sednicom Narodne skupštine, ako želi da učestvuje u raspravi, svoje mesto prepusti jednom od svojih potpredsednika.Tako da, gospodine Arsiću, prekršili ste član 100. Ako želite da polemišete sa mnom, siđete kao gospođa predsednica u poslaničke klupe, naučite nešto i od nje, i onda mi dobacujete, i onda polemišete sa manom. Ne možete sa tog mesta da polemišete sa bilo kojim poslanikom, pa ni sa poslanicima DS.Mi smo predložili da se prethodni član briše, kao što će DS obrisati sa političke scene SNS na predstojećim izborima. Arsić** Gospodine Milojičiću, prvo da vam kažem, vi ste meni postavili pitanje zašto mi je teško da čitam imena, da li imam pravo da vam odgovorim kao predsedavajući? Imam.Drugo pitanje koje ste postavili, vaš zahtev je bio da umirim narodne poslanike SNS, da biste vi mogli da imate svoje izlaganje. Nije bilo potrebe da ih umirujem, jedino da ste vi vidoviti, pa da unapred nešto znate da će da se desi. Ja sam samo o tome govorio, ne znam o čemu ste vi mislili.Po Poslovniku, narodni poslanik **Maja Gojković** Zahvaljujem predsedniče što ste mi dali reč.Povreda Poslovnika. Ne znam koji član nije povređen, ali, da krenemo od člana 106, 107, 108, 109. itd.Član 106. kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda, što bi se u ovom slučaju odnosilo na amandmane. poslanik zaista kad god se javi za reč, on nikada ne govori o tačkama dnevnog reda. Moja velika pretpostavka je da on nikada ni ne zna šta tačno imamo na dnevnom redu, koji su to predlozi zakona, a kamoli suštinski do kog amandmana smo mi stigli. Neverovatno je kako dozvoljavate da neko ko je, očigledno, ako smem sebi da dam slobodu da tumačim izlaganja poslanika, opsednut Srpskom naprednom strankom, opsednut Aleksandrom Vučićem, a evo, najnovija opsesija danas, a to je svakako i spominjanje Gorana Vesića. Ne vidim kakve veze imaju nekakvi prinudni upravnici, profesionalni profesionalni upravnici zgrada ili stambenih objekata sa ovim amandmanom? Ako je neko tražio da se uvedu ovi upravnici, to su svakako svi oni članovi Demokratske stranke koji su nakon gubitka izbora ostali bez funkcija pa sada verovatno preko vas traže nekakvo uhlebljenje. primenjujete ovaj poslovnik i da u skladu sa članom 27. vodite sednicu. Hvala.

ne znate. U redu, mi smo tu da razgovaramo i da nešto objasnimo. I zbog tih 250 hiljada glasova koje imate, ja ću sada da vam objasnim.Dakle, profesionalni upravnici nisu obaveza.

Nikakvih dodatnih obaveza nema.Ja razumem, i to mogu da razumem, da taj predmet niste skroz učili, budući da ste vi neki strukovni ekonomista, jer onda ne biste mogli sa jer onda ne biste mogli sa budžetom od 800 miliona dinara da preuzmete obaveze od 2,2 milijarde dinara u svojoj opštini. To je sve moguće. Ali, nemojte da govorite o grbači naroda i nemojte da govorite neistine, nego hajde da govorimo onako kako zaista stoji i kakve činjenice jesu. To je prvo.Drugo, da li ćete vi nas da nazivate botovima, da li je Zorana bot ili bilo ko, pa šta, okej, u redu je, jeste, u pravu ste, evo, Zorana je bot. Ali, isto tako, ovo ministarstvo će doneti zakon koji će konačno prvi put urediti oblast stambene politike. I ponavljam još jednom – kad ne znate, pitajte, objasnićemo

da li ste u sukobu sa nama iz Demokratske stranke, mi ne želimo, niti izazivamo bilo kakve sukobe, da li ste u sukobu sa vašim nekadašnjim predsednikom Mlađanom Dinkićem, da li ste u sukobu sa vašim direktorom aerodroma, pošto ste bili zamenik direktora aerodroma do 2010. godine ili nešto u aerodromima Srbije, tako da ste vi na vlasti sve vreme, uz svaku vlast. Poštujem vaše prilagođavanje svakoj vlasti. Sada, verovatno, već tražite kontakt u Demokratskoj stranci, da dođete u Demokratsku stranku, pošto će SNS da izgubi izbore. Ali, pošto ste promenili sedam partija, nadam se da vam promena i te sedme partije i prelazak u osmu neće teško pasti. pasti. Prvo se razračunajte sa vašim poslanicima ovde, Đukanovićem i ostalima, s kojima ste u sukobu svakog dana, pa onda možete da razgovarate sa nama iz Demokratske stranke, s tim što mi ne želimo sa vama da polemišemo o nekim stvarima koje nisu vezane za dnevni red.Ne znam šta je vama sporno da u članu 15. stav 1. tačka 3) mi želimo brisanje profesionalnih upravnika. O tome govorimo. Ni o čemu više. Ne znam zašto vi skrećete sa teme? Verovatno nemate nijedan jedini argument, pa onda skrećete sa teme na neke druge stvari. Ali, možemo govoriti i o tim drugim stvarima, samo mislim da neće vama te stvari ići u prilog.Ja znam da vi patite što neće vaša stranka da vas kandiduje za predsednika Republike, ali mi ne možemo da vam pomognemo. To morate u vašim redovima da se razračunate, ko će biti predsednik i šta ćete raditi.

Ako govornik ne zna malo na intelektualniji ili finiji način da replicira ministarki Zorani Mihajlović, onda to ne treba ni da radi, niti vi da mu dozvoljavate.

tome. Vi ne poštujete dostojanstvo Narodne skupštine, upravo vičete sada na predsednika i pokušavate da nas zasenite vašim nepristojnim ponašanjem.Dakle, Zorana Mihajlović je uvaženi član Srpske napredne stranke. Ona je potpredsednik Vlade Republike Srbije. Dobro radi svoj posao i Srpska napredna stranka i naša poslanička grupa joj daje punu podršku.

uvaženog poslanika Milojičića da se zabrine gde su poslanici iz njegove poslaničke grupe. Mene interesuje zbog dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije gde se nalazi Bojan Pajtić? Ja bih pre bila zabrinuta za to. Znači, da nam da obaveštenje o radu njegove poslaničke grupe, našu neka ostavi na miru, mi smo tu. Hvala.

Dame i gospodo, reklamiram član 106, član 107, član 103.Gospodine predsedavajući, upravo prisustvujete tom činu ometanja govornika, u Poslovniku piše da on može da bude ometen na bilo koji drugi način.Ovi što su okrenuli leđa grbu i zastavi, svojim biračima, to je njihov problem. Ali, kad to učine pred predsedavajućim na sednici Narodne skupštine i time ometaju govornika koji upravo govori, time su povredili Poslovnik, kao što su ga povredili malo pre, dok su dobacivali, dok je govorila narodni poslanik Maja Gojković.S tim u vezi, ja verujem da ste vi liberalni prema opoziciji, poučeni onim što je sa tog predsedničkog stola radio njihov predsedavajući u vreme kada su oni bili vlast, koja je olako izricala opomene, izbacivala celu poslaničku grupu. Ja verujem da ste vi iz tih razloga tolerantni, ali vas molim da ubuduće, posebno kada budu ovakvi prostakluci, kao što sad trenutno trenutno opoziciona jedna stranka pravi predstavu, dakle, da ćete ubuduće opominjati i predstavnike opozicionih stranaka bez obzira koliku oni buku ovde podižu. A birači, shodno vašoj reakciji, treba da procene na šta je jedna, nekada ugledna i moćna stranka, spala. S tim u vezi, bez obzira na količinu buke primenjujete s vremena na vreme Poslovnik, a ja poštujem što ste vi tolerantni. Ovu buku ja razumem,

dobrim delom se slažem sa vašom diskusijom, ali dozvoljavam ovakve stvari, da građani vide kakvi su predstavnici političkih stranaka i za koga glasaju i da se prema tome opredeljuju na sledećim izborima koji će biti svakako.Smatram

Hvala, uvaženi predsedavajući.Moram da priznam da ne znam ni što sam pomenut, nisam ni učestvovao nešto posebno u današnjoj diskusiji. Ali, znate, ima jedna narodna poslovica, jako lepa, kaže: „miš i kada se popne na brdo, ostaje miš“. To vam je to. Znate, čivava ne može da pobedi rotvajlera, ne postoji mogućnost i koliko god neko grickao, grickao, on je tu gde je i džaba mu sva ova teatralnost, gde on pokušava zapravo da napravi konflikt i sa vama i sa nama, ovde da isprovocira i replike, da isprovocira navodno da su oni ovde terorisani od većine. Ako neko teroriše, zapravo, to upravo ova agresivna manjina teroriše ovdašnju većinu.Znate, o sukobima, pa to je potpuno besmisleno: Mi da svi isto mislimo, pretpostavljam da bi smo pravili novi savez komunista. A upravo je SNS nešto što je daleko naprednije od toga iz čega su oni izašli, iz tog saveza komunista. Kod nas postoje različita mišljenja, mislim da je to super i da je to odlika demokratije, za razliku od nekih koji su svakog svog protivnika i neistomišljenika izbacivali iz partije i onda su napravili 100 stranaka, manjih ili većih, pa sad kako im potreba nalaže, nekada se ujedinjuju, nekada se razjedinjuju, onda kažu - pa mi smo se sada ponovo sjedinili u neki DOS, pa se razjedinjuju, pa već ne znam šta rade.Suština u svemu je - ta stranka je nekada imala jednog Mićunovića, jednog Pekića, zaista divne ljude koji su ostavili veliki trag u istoriji i naše političke misli i uopšte kulturne, kako god hoćete, a možete zamisliti na šta se svela ta stranka kada je došla na Šuleta i Kenu. Hvala vam. Nogo. **Srđan Nogo** Samo bi hteo da ukažem da član 104. stav 1. reguliše kada može da se dobije pravo na repliku kada se narodni poslanik na sednici uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje.Ukazujem da uvaženi kolega Đukanović je bio samo prosto pomenut. Govornik Milojičić se nije uvredljivo izrazio o Đukanoviću, niti je pogrešno protumačio njegovo izlaganje, jer Đukanović nije danas uopšte uzimao reč u diskusiji.Želim da vam ukažem, poštovani predsedavajući, da onda ako tako dajete pravo na repliku, zadržite taj kriterijum do kraja, jer kada su poslanici vlasti u pitanju, svako pominjanje njihovog imena ili pak tumačenje da proizilazi da je reč o tom poslaniku je osnov za repliku, a kada su u pitanju poslanici opozicije, zahtevate da je bilo neko direktno obraćanje uvredljivog karaktera, odnosno direktno pominjanje imena ili izlaganja. Tako da, molim za ujednačen kriterijum. Koliko ja znam, kolega Đukanović je prozvan imenom i prezimenom i optužen da je u svađi sa ministrom. To nije razlog za repliku?(Srđan

Tu smo opet da objasnimo, da kažemo. To je jedno.Drugo, ni jednog trenutka niste jasno objasnili član i amandman koji želite da objašnjavate i zato ja uzimam sebi za pravo da vam kažem nešto o profesionalnim upravnicima. Pre toga, samo za vašu informaciju, dakle aerodrom Srbije, kojem sam radila, ne postoji, postoji aerodrom „Nikola Tesla“. Zamenik direktora na aerodromu, ne, savetnik za energetsku efikasnost.Zatim, Demokratska stranka. Dakle, da kažem da su me 2006, 2007. i 2008. godine su me zvali u Demokratsku stranku. Ja tada nisam bila ni u jednoj jedinoj političkoj partiji. Ja to nisam prihvatila, jer u takvoj Demokratskoj stranci nisam želela da budem, kao što ni danas nikada ne bih bila u DS u kojoj imate u kojoj imate Šutanovca za predsednika, u kojoj imate čoveka koji na pašnjacima pravi svoje zgrade, ili imate, ne znam, Pajtića koji zaista ugrozi dom za decu

I ako se meri privrženost i lojalnost svojoj stranci time što ćete ružiti drugu stranku, ja onda imam jedno lepih sat i 45 minuta da objašnjavam zašto nikada ne bih bila u SNS.Evo, dobacuju

apsolutno, da u replikama pomešate da je narodni poslanik Dragoljub Mićunović živ, a da je pisac Borislav Pekić pokojni, to isto razumem, ponese čoveka. Kaže – to je stranka u kojoj su bili Mićunović i Pekić. Dragoljub Mićunović je u stranci, živ i zdrav, ja mu od srca želim da tako i nastavi.Sa potpunim razumevanjem potpunim razumevanjem da je neophodno da se diskvalifikuje neko drugi zato što pripada stranci, ja vas ipak molim da to ne činimo zbog toga što ako takva pravila budu važila, izgubićemo jedan dobar ritam rasprave koji smo imali s vremena na vreme i nerviraćemo ljude koji gledaju ovo. Nećemo naše navijače, oni to vole, pa onda šalju SMS, pa udri ga, udri ga, udri ga, ali nismo mi ovde zbog naših navijača. Mi smo ovde zato da ljudima u Srbiji objasnimo šta treba i šta umemo o Zakonu o stanovanju. Hvala.

gospođa Zorana Mihajlović ništa nije uradila, željna je fotelje, ulepšava je fotošop i tu je samo s jednim razlogom, da zavadi Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, njoj ta svađa ide najviše u prilog. To je rekao gospodin Vladimir Đukanović. Ako vi, gospođo Mihajlović, to niste videli, evo, ja mogu da vam dostavim tu izjavu gospodina Đukanovića. Izvinjavam se što se mešam u vaše unutarstranačke odnose, ali ako to o vama misle vaši

Gle čuda, kažu nam da se ne bavimo DS, a onda se oni bave sve vreme nama.Ja opet ponavljam, da, ja jesam to rekao. Rekao sam još 20 sličnih izjava. Ja ne znam da li vi razumete nešto. Mi nismo Savez komunista. Mi razmišljamo različito, ali smo jedan veliki narodni pokret koji je okupio, između ostalog, i ljude koji su sa leve strane i sa desne i iz centra, zato što to jeste Srbija.A vaš problem je, i to je ono što vas diskvalifikuje u svemu, upravo to što ko god je neistomišljenik, vi ga izbacite iz stranke. Sveli ste se na Šutanovca i na vas.Inače, skandalozno je što ste mi stavili u usta da sam rekao da je gospodin Mićunović umro. Daleko bilo. Ja sam samo rekao da je ta stranka imala jednog Mićunovića, u tom smislu što ste ga oterali čak i da više nije predsednik političkog saveta. Kako vas nije sramota, prema čoveku ste se tako poneli i sad vi meni pričate kako sam ja navodno rekao da je čovek umro? Ja tvrdim da je to najveći živi filozof trenutno naš. Evo, ako hoćete baš da imam toliko poštovanja prema njemu, ali je skandalozno šta ste vi sada uradili i pokušali na jedan vrlo ružan način da nešto meni imputirate. Bolje gledajte sebe zašto ste jednog takvog čoveka sklonili, a recimo doveli da vam Kena bude u vrhu partije. Hvala.

Nastavljamo sa radom.Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Kao što smo ukazali, ovaj Predlog zakona je možda dobar za Švajcarsku, ali svakako nije dobar za Srbiju i ovo je još jedno dodatno uvođenje nameta i obaveza građanima Srbije koju oni zbog ekonomskih prilika, odnosno neprilika u kojima se nalaze, već sada ne mogu da podnesu.Naime, vi ovde formirate stambenu zajednicu kao pravno lice i primenjujete odredbe Zakona o udruženjima da se odnosi sada na stambenu zajednicu. Ovde je uopšte nebitno kolika je taksa za registraciju stambene zajednice, jer to je, naravno, isto izdataka, ali ovde je druga stvar u pitanju. Sada je stambena zajednica ovako definisana kao pravno lice, odnosno da se primenjuju odredbe Zakona o udruženju na njih, imaće obaveze u smislu Zakona o računovodstvu i reviziji. Do sada su stambene zgrade bile izuzete iz primene Zakona o računovodstvu i reviziji, a sada će potpadati pod taj zakon, što znači da namećete jednu finansijsku obavezu da svaka stambena zgrada mora da vodi i knjigovodstvo, znači da ima knjigovođu i da podnosi završni račun, račun, prosto da posluje kao udruženja građana, što je svakako izdatak, jer vi treba da imate stalno knjigovođu i da podnesete završni račun, sve uplate i isplate vam idu preko računa, tako da je to dodatan namet na građane Srbije. Sada kada saberemo čitav opseg nameta koji SNS stranka uvodi za ovih pet godina vlasti, zaista se postavlja pitanje - da li vi imate uopšte dobru nameru prema građanima Srbije?Sva ta vaša slika prosperiteta Srbije i konsolidovanih javnih finansija je upravo na štetu građana Srbije i ne postoji nijedan slučaj da vi radite nešto u korist građana Srbije, pa čak i o ovom zakonu. Svaki amandman koji bi bio u skladu, znači interesa građana Srbije od one forme overe potpisa koje smo tražili, pa evo do ovoga, vi odbijate, što je dokaz da nemate neku dobru nameru sa ovim zakonom. Da li ste vi svesni svih nameta koje dajete građanima Srbije? Možemo da ih nabrajamo. poreza na imovinu preko akciza na struju, pa do sada i ovih nameta koje uvodite ovim zakonom. Vi se odnosite prema građanima Srbije gore nego Turci u periodu dok su okupirali Srbiju.

Prvo, stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u poslovima upravljanja i održavanja, dakle, svaka stambena zgrada i u opštini plaća administrativnu taksu za evidentiranje. Sada po ovom zakonu zakonu dobija status pravnog lica u punom smislu u svim poslovima, dakle, u tom tzv. pravnom saobraćaju, s tim što je izuzeta, ne mora da ima knjigovođu, ne mora da podnosi finansijske izveštaje, tako da sve to što ste vi nabrojali… Nema nikakvih dodatnih nameta i troškova o kojima ste vi pričali. Hvala. Mislim da sam imao osnov za repliku, ali nema veze, ovde se selektivno primenjuje pravo na repliku prema poslanicima vlasti, odnosno poslanicima opozicije.Voleo bih da mi ministarka navede gde u zakonu reguliše da se, samo na upravljanje zgradama, odnosi taj zakon koji reguliše udruženja, odnosno da se pravni položaj stambene zajednice izjednačava

Iz ovoga zakona nigde ne proizilazi da se Zakon o računovodstvu i reviziji neće odnositi na stambene zajednice.Imamo u sledećem amandmanu… Vi ste dali obrazloženje koje upravo suprotno ukazuje. Nijednom rečju ne komentarišete Zakon o računovodstvu i reviziji, nego komentarišete tu obavezu. To što vi kažete apsolutno ne stoji u zakonu i ne može vaša reč da bude jača od zakona. Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Apsolutno ste u pravu. Moja reč i te kako ne može da bude jača od zakona. Zakon o računovodstvu jasno kaže da izuzima stambene zgrade od knjigovodstva, odnosno podnošenja finansijskog izveštaja.

stambenu zajednicu, Zakon o računovodstvu i reviziji se primenjuje, jer ovde kažete da se pravila Zakona o udruženjima, čitava ta pravna forma udruženja se sada odnosi na stambenu zajednicu i automatski se odnosi Zakon o računovodstvu i reviziji. Nigde niste to stavili, rekli ili precizirali. Morate da uskladite Zakon o računovodstvu i reviziji sa ovim zakonom koji ste doneli. Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem.Kao i za sve druge članove, želim da izbrišem i ove odredbe, odnosno ne želim da zakon u ovakvom obliku amandmanima popravljen stupi na snagu. S vremena na vreme ću argumentovati zašto smatram to ispravnom odlukom.Dijalog koji upravo prolazi od člana 15, pa sada na član 16, koji u rubrumu kaže – pojam i pravni status stambene zajednice. Znači, u osam ili devet stavova definiše se stambena zajednica, šta je stan. Naš ulaz jedan, mi smo stambena zajednica i biramo skupštinu, skupština bira upravnika, ako ne umemo, ako ne možemo, onda dobijamo prinudnog upravnika, i to je otprilike, kroz stavove, definisanje pojma i pravnog statusa stambenih zajednica.Poslednji stav u ovom članu kaže – stambena zajednica ima matični broj, ima PIB i tekući račun i vezan je sa diskusijom od malopre zbog toga što ćete ostaviti da se tumači Zakon o sam i član 4, i kako se tretira i znam skupština stanara koje sada imaju ugovor, imaju tekuće račune i ne podnose izveštaje. To su samo one skupštine stanara koji imaju neke prihode. Da li imaju prihode od zakupa lokala u svom prizemlju, da li imaju prihode od, bilo je i to, zakupa antena koje traži „Telekom“, VIP, šta znam. Šta god bilo da bilo, oni imaju neke prihode i ti prihodi, naravno, idu kroz tekući račun i oni za sva održavanja, uglavnom, sa malim i srednjim preduzećima, koji održavaju i sklapaju ugovore za tekuće, da ne govorimo, investicionom održavanju.Kada sada budete tražili određeni rok da to rade svi i oni koji nemaju prihode, i bez uputstva da oni ostaju, u dosadašnjoj praksi, za ovaj vrlo mali broj ljudi koji su sa prihodima za svoje stambene jedinice, dakle biće neophodno da, ili zajedno sa Ministarstvom finansija ili direktno, date jasno uputstvo i tumačenje člana koji se odnosi na obaveze davanja finansijskih izveštaja.Ne tražim da se to izrikom izrikom stavi u zakon, ali mislim da će proizvesti nepotrebnu zabunu, upravo zbog toga što se sada svima stavlja u zahtev da dobiju matični broj, da dobiju PIB i, naravno, da otvore tekući račun.

budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog itd. Znači vrlo jasno piše, da stambene zgrade neće podnositi nikakav finansijski izveštaj. Poslovne zgrade će biti organizovane kao udruženja i onda one hoće, ali stambene zgrade neće, i to jasno piše. Piše u Zakonu o računovodstvu. Ne znam šta još treba da se uradi da bude jasno da se čita zakon. To da li su neke zgrade kod nas do sada imale, primenjivale zakon ili nisu, pa mi upravo sad hoćemo to na neki način zajednički da rešimo, oni neće podnositi finansijski izveštaj. Zahvaljujem.Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanom, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševrlić, Marija Janjušević, Zoran Radojčić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Tražimo brisanje stava 2. ovoga člana zakona. Znači, stambena zajednica ima status pravnog lica koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Smatramo da će veliki broj građana biti bez potrebe opterećen stvaranjem stambene zajednice sa statusom pravnog lica. Zamislite sada situaciju – jedna porodična kuća. Čovek ima dvoje dece i ostavi im ili prepusti tu kući, i oni naprave dve zasebne celine i sada oni moraju da organizuju stambenu zajednicu kao pravno lice. Veliki broj ljudi će potpasti pod udar ovog zakona i to im opet donosi troškove i opet vas vraćam, ministarka, na onu raspravu od malopre. Molim vas da me saslušate. Tačan je taj zakon, uputio sam vas, član 4. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji, to se odnosilo na stambene zgrade kako je bilo do sada u zakonu formulisano. Međutim, u našem prethodnom amandmanu, na član 15, mi smo jasno ukazali da kada vi kažete da vlasnici posebnih delova osnivaju pravno lice u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje osnovanje i pravni položaj udruženja. Vi sada, stambenu zajednicu koju uvodite, znači do sada je bila stambena zgrada, sada ima stambena zajednice, vi nju uvodite i dajete im tretman kao udruženja. Onda se primenjuje član 2. stav 1. tačka 2) Zakona o računovodstvu i reviziji i na te stambene zajednice, s obzirom da oni imaju pravni tretman kao udruženje. Razumem da niste možda primetili to, da niste da postoji potreba da se uskladi da se precizira, ali ovo je zaista jedna neprecizna pravna situacija, i to ću da prihvatim, i ako obećate da ćete da ispravite i da precizirate dodatno, u što skorijem roku, u redu, mogu da se složim.Međutim, ukoliko i dalje ostane ovako, to je onda samo želja da se građani Srbije dodatno opterete, jednom dodatnom finansijskom obavezom, jednom dodatnom zavrzlamom, koja ima veliku, veliku štetu. **Đorđe Milićević** Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, sličan je kao prethodni amandman, ministarka ništa nije odgovorila mom prethodniku. Mislim da ste lepo definisali u članu 3. da porodična kuća može da se sastoji od dva stana, a da je stambena zgrada tri ili više stanova. Zašto sada u ovom članu dajete obavezu tamo gde postoje samo dva stana, dakle porodična kuća, može to da bude posledica toga što su nasledili brat i sestra, mogu da budu vlasnici muž jednog stana, žena drugog stana? Zašto uvodite stambenu zajednicu i skupštinu u stambenoj zajednici gde imamo dva vlasnika? gde imamo dva vlasnika? Mislim da je to previše i da bi to trebali da korigujete. Besmisleno je da muž i žena sede u stambenoj zajednici i da biraju među sobom upravnike itd.Bilo itd.Bilo bi dobro da uvažite ove argumente. Kao što znate mi smo se potrudili da popravimo ovaj zakon, prihvaćeno nam je 16 amandmana, razmislite i ovim drugim amandmanima da ih prihvatite. Na član 16. amandman, sa ispravkom, je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.Da li neko želi reč? Da.Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite. Pavlović** Što se tiče ovog amandmana, član 16 stav 3, molim predlagača da još jednom razmisli o tome, jer zaista ne mogu da verujem da nije omaška ovo što je urađeno ovde. ovde. Da li smatrate ispravnim da u javno-pravnim odnosima i postupcima u kojima je propisano da se vlasnik zgrade pojavljuje kao stranka, svojstvo stranke u tim postupcima ima stambena zajednica? Mi smatramo da ispravka treba da glasi – da ima i stambena zajednica, čime se vlasniku zgrade ne uskraćuju pravo učešća i zaštite svojih prava u navedenim javno-pravnim odnosima i postupcima.Da li smatrate da je ispravno da samo treba da ima stambena zajednica ili treba da ima vlasnik zgrade i stambena zajednica? Volela bih da mi to pojasnite, čime ste bili rukovođeni kada ste ovakav stav člana 16. definisali.

Naime, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, nedobitne organizacije se oporezuju ukoliko prevaziđu nivo od 400.000,00 dinara godišnje, i predložio sam da se i to u potpunosti izbriše, zbog toga što ceo prihod koji stambena zajednica ima se troši za održavanje zgrade.Dakle, stambena zajednica nije profitna organizacija, ne postoje dividende koje se isplaćuju njenim vlasnicima, te otuda nema ni potrebe da, čak ako pređe, ako ima neki prostor koji se iznajmljuje, pa pređe prihod od 400.000,00 dinara, bolje je da

i postaje pravno lice koje će biti podložno kako Zakonu o računovodstvu i reviziji, tako i Zakonu o porezu na imovini pravnih lica. Hvala.

Nismo želeli da na taj način tražimo od, praktično, stanara i vlasnika stanova. NJihov novac je u pitanju. NJihovo je pravo da taj novac koriste kako oni žele. žele. Vi ste napisali investiciono održavanje, ali to ne mora da bude. Dakle, njihov novac, njihovo pravo. U tom smislu mi ne možemo onda da predložimo da se izuzmu od plaćanja poreza kada iznajmljuju recimo prostorije ili šta već rade. Zahvaljujem.Po amandmanu, narodni poslanik Dušan Pavlović. Izvolite. **Dušan Pavlović** Ja bih samo da pročitam obrazloženje, pošto mi je i to takođe sporno.U obrazloženju piše – amandman se ne prihvata, s obzirom da odluku o oslobađanju plaćanja poreza može doneti jedino organ nadležan za poslove utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa zakonom.Pa mi smo taj organ. Mi smo Skupština koja donosi zakone i može da odredi da neko ili plaća ili ne plaća porez.Dakle, moj predlog je bio da se stambena zajednica ili zgrada, kako god hoćete da je zovete, oslobodi plaćanja poreza, s obzirom da se ta sredstva najviše troše na održavanje zgrade. Hvala.

da glasam za ovaj amandman, ali, bože moj, kako da glasaš za amandman ljudima koji okrenu leđa i neće da slušaju druge govornike. Demokratija nije samo da kažeš šta hoćeš, nego da nešto i slušaš. S ovim u vezi ide i set poreskih zakona. Mi ovim zakonom ne možemo da derogiramo i druge zakone. Dakle, poreska uprava postupa po poreskim zakonima a ne po ovom zakonu.Ukoliko cenjeni kolega koji je izbegao da razmenimo mišljenje, neko bi rekao i pobegao, ukoliko to upodobi u neke poreske zakone, ja ću svakako glasati za ovo, ali je nemoguće da poreskih davanja oslobodiš obveznika na osnovu ovog zakona zato što su poreski zakoni na osnovu kojih poreska uprava postupa daleko stariji i doveli bi u koliziju dva zakona. Hvala.

podneli su amandman kojim predlažu da se posle člana 16. doda naziv člana i novi član 16a.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 17. i član 17. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?

pa stambena zajednica, može lako da dovede u situaciju da imamo novi izraz u onim čuvenim rečenicama – Rastaje se od stola, postelje i stambene zajednice, tako da bi trebalo da razmislite da za samo dva stanara ne bude rešenja.Ovaj član 17. je uvod u kasniji član o registru stambenih zajednica i ono što je boljka zakona uopšte, zbog čega ja smatram da ne treba da stupi na snagu ni u kakvom obliku, čak ni u amandmanski promenjenom, je da imate stavova kao što su tri poslednja stava u ovom članu 17. koji kaže ovako svaki vlasnik posebnog dela zgrade može pokrenuti inicijativu za donošenje pravila vlasnika; uvid u sadržinu pravila vlasnika može izvršiti svako zainteresovano lice; pravila vlasnika registruju se i objavljuju registru stambene zajednice u skladu sa ovim zakonom, pri čemu je sastavni deo pravila vlasnika evidencije posebnih i zajedničkih delova zgrade.Dakle, kad napišete ovako stavove doći ćemo u situaciju kada se bude ustanovljavao registar stambenih zajednica i kada budemo pokušali po ovom zakonu da uvedemo reda, da ćemo imati goru reakciju nego što je kada smo uvodili e-upravu, pa onda još punih sedam godina imali ljudi koji traže fotokopiju lične karte koja ima čip. Ovo je još gore, zato što ostavlja još više prostora za tumačenja, kao što i član 4. u računovodstvu ima stambene zgrade, ovaj ima stambene zajednice. Svi mi koji smo hodali po upravi znamo šta govorimo. Nemojte to tako ostaviti.

mislim da ste urušili ceo koncept ovog zakona.Podržavam da se u ovu oblast uvede red. Ovi zakoni su konceptualno bolji bolji nego što su stari, prastari Zakon o stanovanju i Zakon o održavanju stambenih zgrada, ali vi ste članom 17. omogućili vlasnicima stambenih zgrada da u potpunosti izmene ovaj zakon.Vi omogućavate da oni mogu da naprave među sobom pravila, pravila vlasnika stanova i da tim pravilima promene nadležnost stambene zajednice, da promene način odlučivanja o svim bitnim pitanjima.Nije tačno da mora da bude više apsolutna većina kod nadziđivanja ili dogradnje, ne mora da bude više ni pola, mogu se dogovoriti vlasnici stanova da tu odluku donose prostom većinom. Mogu se dogovoriti koliki će biti kvorum. Mogu se dogovoriti o svemu. Mogu se dogovoriti da kreditno zaduživanje donesu manjinski, a ne većinskom odlukom.Dakle, vi ste ovim članom derogirali ceo zakon i dovodite u situaciju da će svaka zgrada u Srbiji imati drugačija pravila. Pa ko je sposoban da prati pravila svake zgrade koje je drugačije od pravila koja važe za neku drugu zgradu? Nema svrhe da donosimo ovaj zakon ako svako može da odredi svoja pravila kako hoće. Nemate minimum.Mi tražimo ovim amandmanom da postoji minimum, a da preko toga oni mogu da odlučuju sami kako hoće.Dakle, vi ste doveli laike, a građani su laici, da svako mora da uzme advokata da bi mogao da učestvuje u izradi pravila. Ja kao advokat se ovim poslovima bavim, građanima to nije jasno.Budite sigurni da jedan koji je malo vispren u stambenoj zgradi će da kaže – moraju da se donesu pravila, mora jednoglasno da se donesu pravila, evo, mi smo pripremili sve u skladu sa zakonom, odlučuje se većinom. Građani ne razlikuju prostu većinu, kvalifikovanu većinu, dvotrećinsku većinu, tročetvrtinsku većinu.Potpuno

jednoglasno. To je vrlo važno, zato što sva pravila koja se budu donela u stambenim zajednicama moraju biti doneta jednoglasno. Moraju u isto vreme, donošenjem takvih pravila, da se poštuju obaveze koje su propisane zakonom i to piše, između ostalog, u ovom članu 11. članu 11. Dakle, odnosi se i na održavanje, a odnosi se isto tako i na štetu nanetu trećim licima, ali je suština da ovde ne idemo na većinu ili na kvorum, nego upravo kod pravila, zato što su vrlo važna, mora da bude jednoglasna Moraju svi vlasnici da se slože sa onim što se bude stavilo u pravila. Ministarka, ja vas ovo u najboljoj nameri molim da razumete. Ja mislim da vi ne poznajete Srbiju i da se očigledno ne krećete kroz Srbiju. Da li vi znate da građani ne razumeju ovu temu, da oni ne znaju šta u zakonima piše? Oni su laici.Vi ako ste u zgradi, pošto ste vi pisali zakon, možete da navedete sve u vašoj zgradi i da im kažete – moramo da donesemo pravila po zakonu, pravila se donose jednoglasno, evo moj advokat je napisao pravila, tako treba. LJudi ne razumeju šta to piše. Nemojte terati sve u ovoj zemlji da uzimaju advokata da bi mogli da dođu do pravila.Vi omogućavate da se na prevaru dođe do toga da većina može da bude prosta, da ne mora da bude dve trećine, ono što ste sami propisali Zakonom za nadziđivanje, da kreditno zaduživanje ne mora da bude kvalifikovana većina. Oni će se tako dogovoriti, neko će im podmetnuti tekst.Ko može ovo da razume i da pročita? Zašto to radite? Čemu služi zakon? Zašto da ne napišete u jednoj rečenici – svaka stambena zajednica treba da donese pravila. Pa nek oni ljudi donesu pravila kakva hoće i nek rade kako hoće. Evo, nek jednoglasno donesu pravila.Zašto ste sve ovo precizirali? Zašto mi ovde imamo 100 strana zakona, ako 100 strana zakona može da se promeni pravilima koje donose vlasnici sami? Onda još kažete – pošto je to obiman tekst, ne treba da se objavi na oglasnoj tabli. Ne treba da se objavi, to je problem da postoje pravila objavljena na oglasnoj tabli da svi u zgradi znaju šta u tim pravilima piše.Mislim da ovo nema smisla. Nemojte prosto tvrdoglavo sad držati stav zato što ste tako napisali. Ova Skupština služi da se čujemo i da možemo da uvažimo argumente druge strane. Prosto, ovo je razumno što predlažemo. Neka pravilo bude dve trećine minimum, oni mogu da pooštre.Neka pravila budu onakva kakva su po zakonu, mogu sami da ih pooštre, a ne da ih derogiraju u potpunosti. Znači, nema imperativne norme. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Mislim da ne treba da potcenjujete, prvo ni građane ni građanke ove zemlje. Isto tako ste govorili kad smo uvodili elektronsku građevinsku dozvolu, da to niko živi u Srbiji neće razumeti i niko neće moći uopšte da uzme elektronsku građevinsku dozvolu Konstantinović, s mesta: Nije tačno.)Dakle, tako ste govorili i za elektronsku građevinsku dozvolu, pa mi sada imamo 2016. godinu kao najbolju godinu u izdavanju elektronskih građevinskih dozvola na primer. I takođe da govorite da neko hoće nešto na prevaru. Vrlo je zanimljivo da svi, navodno, podržavate uvođenje određenog reda u sve ono što se nije uvelo prethodnih 10, 20 godina, a onda kada treba red da se uvede, e onda ništa ne valja. Neke stvari moraju da se preciziraju. Učinjene su upravo ovim zakonom. Sve što govorite, govorite reči prevara i sve ostalo, zaista ne stoji.Na kraju krajeva, primena zakona će to pokazati. Pred parlamentom i pred odborima ćemo govoriti kako izgledaju efekti ovog zakona, pa ćemo imati prilike da tada govorimo da li je ovo što vi govorite tako ili će se zakon primenjivati zato što, kao što smo vršili pomoć i obuke za sve prethodne zakone, radićemo i za ovo samo u cilju da konačno imamo uređene stambene objekte onako kako je to, rekla bih, svuda u svetu, a nažalost nije još uvek kod nas. Pa amandmanu, reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Zaista ne vidim razlog zašto ne bismo izašli u susret i zašto ne bismo precizirali kada pravila vlasnika ne bi mogla da se primenjuju, odnosno ono što zakon propisuje kao neki obavezni minimum. Kao što je uzimanje kreditne obaveze za stambenu zajednicu ili raspolaganje zajedničkom svojinom. Smatram da nema zaista razloga da se ne prihvate amandmani koje je podnela ova poslanička grupa.S tim u vezi imamo i mi neke slične amandmane kasnije u daljem tekstu zakona. Ali, ovde, oko pravila vlasnika je jedna druga stvar zanimljiva. Vi dajete jednu slobodu stambenoj zajednici što je izuzetno pohvalno, znači da međusobno uređuje svoje odnose unutar zakona i zakonskog okvira i to pozdravljamo. Međutim, opet bih vas vratio na član 15. o kojem smo ranije vodili dijalog i na koji uporno izbegavate da mi date odgovor. Udruženja građana se osnivaju slobodnom voljom, a vi ovde namećete stambenu zajednicu zakonom. Kako možete da primenjujete propise u udruženju građana na stambenu zajednicu kada ovde namećete zakonom - udruženja građana se osnivaju slobodnom voljom, a pozdravljam da već dva člana kasnije vi ponovo afirmišete tu slobodnu volju. Ali su vam sve te norme, moram priznati, u koliziji. Na naziv iznad člana 18. i član 18. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Još jedan član sa rubrumom registar stambenih zajednica kojeg ne bi trebalo da bude. Dakle, u dva kratka stava ovaj zakon kaže – jedinica lokalne samouprave vodi registar stambenih zajednica, u daljem tekstu registar, i organizuje rad registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima. Nadležna opštinska, odnosno gradska uprava određuje zaposleno lice koje će voditi registar, u daljem tekstu registrator.Juče sam govorila o normativnom optimizmu i moje učešće u diskusiji će se odnositi samo da dokažem koliko je to normativni optimizam štetan. Kada vi stavite u stav zakona da će lokalna samouprava voditi registar, ali moraće ga voditi u skladu sa svojim ovlašćenjima. No sa čime, nego sa svojim? S tim što ona trenutno u ovlašćenjima nema da vodi registar stambenih zajednica. Ima registar stambenih zgrada, ima formu za koju nije ustanovljena životna primena. Dakle, lokalna samouprava treba da zna da svaka lokalna samouprava mora da ima organizovan registar stambenih zajednica.I ovaj drugi stav kaže – nadležna opštinska, odnosno koje će voditi registar. To je taj normativni viška jezika u zakonima.Šta hoćemo mi ovim zakonom? Hoćete da konačno znamo koliko ima stambenih zajednica. Koliko ima skupština stanara u Srbiji pošto sad to ne znamo. Rok za ovo, ja znam podzakonske akte, način na koji će se ovo raditi, ko će to da radi. Kazali ste - organizujete obuku. Ko će da radi obuku? Kome radite obuku? LJudima u lokalnim samoupravama ili onima koji se bar povremeno bave u stambenim zajednicama, neće biti primenjivo ovako kako piše. To je jedini razlog zašto ja neću da uopšte onda piše, ako ne može da se primeni.

Drugo, lokalne samouprave će voditi registar, a jedinstveno, što se vidi u kasnijim članovima, dakle objedinjavanje svega toga radi Republički geodetski zavod. U prelaznim i završnim odredbama imamo rok od 12 meseci. Ja mislim da ste u načelnoj raspravi upravo vi bili ti koji ste pitali – a koliko imamo tih skupština stanara itd. Sada ćemo konačno znati šta u stvari stvari mi u Srbiji imamo. član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Alekandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. Da, u članu 18. stav 1, naš je predlog da se posle reči „jedinica lokalne samouprave“ doda „odnosno gradska opština“.Evo, govorili smo o obimnom, očigledno obimnom poslu koji treba da napravi registar po proceni zaista velikog broja skupština stanara. Mi smo mislili da je sasvim logično uneti tu i gradske opštine, 17 njih u gradu Beogradu, Novi Sad, Niš takođe sa gradskim opštinama. One su organizovane upravo zbog toga da bi se funkcija gradskih opština približila građanima i ovo je posao koji će, siguran sam, upravo te jedinice u najvećim gradovima obavljati.Mislim da nije logično da za svih 17 gradskih opština u Beogradu to radi Gradska uprava. Sigurno će dislocirati te odgovornosti ka gradskim opštinama. Zbog toga smo dali ovaj predlog i mislimo da je sasvim logičan.Ne znam zbog čega predlagač to nije prihvatio u odgovoru, podrazumevajući da će preneti nadležnosti. Ali, mislim da nije bilo razloga da se u ovaj član ne unese upravo i sama činjenica da u ova tri najveća grada postoje gradske opštine koje će taj posao najefikasnije obaviti. Zahvaljujem.Na član 18. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. Hvala.Ovim amandmanom na već pomenuti član 18, kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave vode registar stambenih zajednica, htela sam da predložim da se taj registar, nakon zaštite posebno osetljivih podataka o ličnosti kao što je to jedinstveni matični broj građana, objavljuju na internet prezentaciji jedinica lokalne samouprave.Amandman je odbijen uz obrazloženje da se ne prihvata zato što nadležnost za javnu dostupnost podataka zakonom je poverena Republičkom geodetskom zavodu. Molim vas, ne možete vi nadležnost za dostupnost podataka poveriti nikome.Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kaže da bilo koji građanin od bilo kog organa vlasti može da zahteva bilo koji papir i dokument koji on poseduje. Znači, ne može jedinica lokalne samouprave koja neki papir poseduje reći – znate šta, posedujemo, ali tražite ipak od drugog organa, zato što i oni poseduju, nego je dužna da to izda.Ne vidim razlog zašto se registar ne bi mogao istovremeno objavljivati i na reprezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, ali i na reprezentaciji jedinice lokalne samouprave, zato što će tu biti pregledniji. Kada vi tražite podatke o svom mestu na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, on će biti sahranjen u moru i masi drugih podataka i mnogo ćete ga teže naći. Prirodno je da svaki građanin u potrazi za nekim podatkom o nekoj stambenoj zajednici prvo potragu krene od internet prezentacije svoje jedinice lokalne samouprave. U suprotnom, može se pogubiti u traženju nadležnosti, jer nisu svi potkovani u tome ko je nadležan za šta.U tom smislu sam razočarana što nije ovo prepoznato kao potreba i zamolila bih još jednom da se razmisli da se ovaj amandman ipak prihvati, jer ne vidim da postoji neki strašan razlog zašto se to ne bi uradilo. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podnela narodna poslanica dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Ana Stevanović. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući.Ja zapravo nisam sigurna da je predlagač uopšte pročitao moj amandman, a evo zbog čega to tvrdim. U prvoj rečenici predloga za izmenu stava 2. člana 19, koji je predložen amandmanom, eksplicitno je navedeno da se u postupku registracije registrator bavi isključivo ispitivanjem formalnih uslova za upis, s tim što su amandmanom preciznije definisani isti formalni uslovi.Predlagač u obrazloženju navodi da se amandman ne prihvata iz razloga što se u postupku registracije ne utvrđuju prava i obaveze, već samo ispunjenost formalnih uslova, o čemu je upravo i bilo reči u amandmanu koji sam ja predložila. Da li je ovo neki tipski odgovor koji se daje kada Vlada po nalogu odbija amandmane, ili je predlagač prosto promašio obrazloženje ovog amandmana sa nekim drugim?Ja bih vam se unapred zahvalila na odgovoru i dodatnom pojašnjenju. Hvala. Zahvaljujem.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, mr Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović i odvojeno narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović. Izvolite. Ja sam podneo ovaj amandman koji ukida takse za registraciju stambene zgrade kao stambene zajednice, i to iz jednog veoma prostog razloga. Zbog toga što je ovo imovinsko pitanje, a građani već plaćaju porez na imovinu, tako da se svi državni poslovi, svi poslovi javne administracije koji se odnose na pitanje imovine već plaćeni tim porezom. Ne vidim ni jedan razlog zbog čega bi sada građani ponovo morali da plaćaju nekakvu nadoknadu u vidu taksi za nešto što već plaćaju kroz porez na imovinu.U obrazloženju Vlade kojim je ona odbila ovaj amandman kaže se – amandman se ne prihvata iz razloga što predviđene takse ne predstavljaju značajan trošak članova stambenih zajednica. Znači, sada Vlada zna i šta je značajan trošak za članove stambenih zajednica, a šta nije. zajednica, a šta nije. Ovo je dosta neozbiljno, pošto za razne ljude trošak može biti različit, iako se radi o istoj sumi. Hvala.

Samo bih dodala, radi se o dve vrste takse, jedna ide lokalnoj samoupravi, a druga ide Republičkom geodetskom zavodu. U obrazloženju se kaže da je reč o naknadi realnih troškova vođenja registra.Moje pitanje za ministarku glasi, i molim da ne izignoriše, nego da odgovori – kakvi su to realni troškovi vođenja tih registara? Da biste vodili registar, treba vam kompjuter i zaposleni radnik, to već imamo, koji će da ukuca podatke i onda će tako ukucan registar da se pošalje Republičkom geodetskom zavodu, gde takođe postoji već kompjuter i već zaposleni radnik koji to sve objedinjuje. Molim, o kakvim se to troškovima vođenja registra radi koji inače nisu pokriveni platom onih koji treba da ih vode? Hvala unapred na odgovoru. naziv iznad člana 20. i član 20. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 20. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč?

voli.Član 20, ponovo se radi o transparentnosti o sadržini registra gde sam predložila da se podaci koji se prikupljaju i evidentiraju objavljuju, ali da pritom budu zaštićeni osetljivi lični podaci, kao što su JMBG i broj putne isprave, kada je reč o stranim državljanima.Amandman je odbijen uz potpuno netačno obrazloženje, koje kaže da to što je predloženo zakonom nije u suprotnosti sa odredbama člana 14. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Mislim, to je tačno, ali jeste u suprotnosti sa članom 14. jednog drugog zakona, a to je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji u stavu 1. kaže da se ne mogu objavljivati JMBG brojevi jer bi se time povredilo pravo na privatnost.Mislim da postoji jedno nerazumevanje u Vladi generalno, ne samo kada je reč o ovom ministarstvu, kada je reč o ova dva zakona, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Oni su međusobno uslovljeni i nikada se ne mogu čitati pojedinačno, nego se mora obratiti pažnja u kojim slučajevima koje pravo preteže, pravo na privatnost ili pravo na dostupnost informacijama od javnog značaja. Registar i javna evidencija su u ovom zakonu definisani kao javni i takvi moraju biti. Jako sam nezadovoljna što nije prihvaćen ovaj amandman. Zahvaljujem.Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Ja sam jako zadovoljna što je ovaj zakon bio godinu dana u javnoj raspravi, što je 27 institucija dalo pozitivno mišljenje, što je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji vodi računa i o jednom i o drugom zakonu, nas obavestio 7. novembra da sa stanovišta nadležnosti poverenika nema primedbe na dostavljeni tekst Nacrta zakona.Dakle, sad ću vam dati punu informaciju. Dvadeset sedmog oktobra poverenik je dobio kompletan Nacrt zakona, dao je svoje mišljenje. Mi smo prihvatili sve sugestije koje je Poverenik dao, obavestili ga o tome 2. novembra, a on nam je onda odgovorio 7. novembra da sa stanovišta nadležnosti poverenika nema primedbi na dostavljeni tekst Nacrta zakona, ali znate kako Poverenik vodi računa o takvim stvarima. Prema tome, jedan od razloga zašto vaš amandman, između ostalog, nije prihvaćen.

Zahvaljujem, kolega Rističeviću.Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Pre nego što pređemo na amandman na član 20. tražili ste povredu Poslovnika.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, ja uporno danima pokušavam da vas upozorim da na član 106. stav 3. - da za vreme govora narodni poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način.Kao i svaki drugi posao koji ugrožava slobodu govora. Sloboda govora je ustavno zajamčena. Ovi koji su okrenuli leđa, trebali bi da znaju da je to demokratska tekovina. Sloboda zbora i govora. Dakle, ukoliko oni ne žele da slušaju ono što drugi govore, makar nemaju pravo da me u tom mom pravu koje mi je Ustavom zagarantovano da oni meni mogu da okrenu leđa slobodno, ja nikoga nisam pljunuo, nikoga nisam opsovao, nikoga nisam poslao da ne kažem gde, sve ono što su oni uradili meni, ja njima nisam uradio i ne pada mi na pamet da im to uradim. Da li se oni stide svojih postupaka? Ja, to ne mogu znati, pa mi iz tog razloga okreću leđa i na takav način ometaju moju slobodu govora, ali, evo, mene je sramota što njih ništa nije sramota. Hvala. Kolega Rističeviću da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)Još jednom ću ponoviti na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojčić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem.Mi smo dakle, tražili brisanje reči „organizatoru profesionalnog upravljanja“. Dakle, mi nemamo ništa protiv profesionalnog upravnika ali kao fizičkog lica jer uvođenje organizacije profesionalnog upravljanja nema ekonomskog opravdanja i to zato što se uvođenjem takve organizacije, a ne potpisivanjem ugovora direktno sa profesionalnim upravnikom povećavaju troškovi. Obezbeđuju se tako u stvari radna mesta stranačkim kadrovima i sa njima povezanim licima. Na taj način zapravo se o trošku građana parazitski, partijski sistem uhlebljuje, a sve je u službi bogaćenja partijskih kadrova i ne stranačkog kadra angažovanog preko kumovskih i rođačkih veza. Bilo bi zaista zanimljivo napraviti jedno istraživanje na koji su sve način upošljavani partijski kadrovi, kako ste se sve dovijali, s obzirom, da je još na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.Takođe, u obrazloženju lepo piše da je predviđeno da profesionalni upravnici ostvaruju svoj radni angažman preko organizatora profesionalnog upravljanja. Dakle, i sami priznajete. Jedino, s obzirom, da naš amandman nije prihvaćen sa čim ipak moram na kraju da se složim, da bi prihvatanje amandmana bio izostavljen bitan podatak o angažovanju profesionalnog upravnika, odnosno bitan podatak ko sve još skida kajmak i dere koži sa leđa građana. Hvala. amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanika Sonja Pavlović. Izvolite. Pa, evo ja skoro do malo čas nisam imala nameru da komentarišem ovaj amandman, međutim, sada vidim da možda malo i treba.Znači, tih 27 institucija kod kojih je bio Predlog zakona koji su kontrolisali ovaj predlog zakona, izgleda da to baš nisu pomno iskontrolisali ni dovoljno detaljno, jer u tom smislu, greška tipa kopipejst, odnosno reč u inostranstvu koja nema ni u kakvom kontekstu ovog stava ne može biti, ne bi mogla da im prođe.Tako da ja želim da se obratim malo i građanima Srbije i da kažem da su prihvaćeni, ni deset posto zakona, to izgleda mnogo, ali uglavnom su to, dobar deo njih su pravopisne greške i kopipejst greške. Lično više takve amandmane neću podnositi, jer tako imamo iluziju da je prihvaćeno mnogo amandmana i saučestvujemo zajedno sa Vladom u donošenju loših zakona. Hvala Na naziv iznad člana 21. i član 21. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč

gde predviđate da će razmena podataka i dokumenata i podnesaka između jedinica lokalnih samouprava i zavoda se obavljati elektronskim putem.Sada ja vas pitam, kako vi to mislite da u praksi zaživi? Samo Ministarstvo kada je bila uvodan rasprava u načelu o zakonu je rekla da nema podatke koliko ima skupština stanara formiranih do sada u Srbiji. Republički geodetski zavod je već preopterećen. Vi dobro znate da obaveze RGZ ima još uvek nerešene predmete iz 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. i 2016. godine, a za rešavanje svih tih obaveza uzet je kredit od Svetske banke radi angažovanja lica na privremenim i povremenim poslovima.Tako

I, ta dodatna obaveza, znači vođenja ovog jedinstvenog registra će ići na teret građana Srbije, odnosno preko budžeta će se plaćati, jer ne vidim kako ćete drugačije podmiriti, jer moraćete sigurno da angažujete ogroman broj novih lica koja bi to radila u RGZ ili ćete imati tek tako jedno mrtvo slovo na papiru. Znači, donosite zakon svesni da se to nikada neće

nerešene predmete, sada će ovu novu obavezu biti u stanju da sprovede. Zaista mislim da to nije moguće i nadam se da ne planirate da se dodatno zadužite da biste ovo sproveli u delo, odnosno da bi opet ostalo mrtvo slovo na papiru, a vi dignete kredit, a efekta nema. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Razumem da je mnogo toga za vas nemoguće, to je tačno, ali mi smo do sada za sve što smo rekli vezano u građevinarstvu od dozvola i tako dalje i uradili.Kada govorimo o RGZ-u, znači već sada postoji adresni registar, pravi se registar objekata, jeste ta omražena organizacija po vama Svetska banka i Vlada Republike Srbije su sklopili jedan aranžman. To je Projekat unapređenja zemljišne administracije unutar koga se nalazi i reformisanje RGZ-a RGZ-a i Registra objekata. Iznos jeste 40 miliona dolara i kredit se koristi upravo po dinamici koja je planirana, ne kasni se nijedan dan. U tom smislu će biti napravljen registar objekata i mislim da je krajnje vreme da to imamo. To je nešto što nam je zaista nedostajalo. Zahvaljujem.Po amandmanu narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Znači, samo da konstatujemo, mi smo povukli 40 miliona dolara od Svetske banke i evo, imamo deset godina već nerešene predmete RGZ-a. Znači, to što smo mi povukli i što smo krenuli da radimo se nije realizovalo, a sada mislimo da ćemo moći da dodamo još jednu obavezu RGZ i da će se ona realizovati.Nije sporno šta je uradilo ovo ministarstvo ili šta nije uradilo ovo ministarstvo. Ovde je konkretno pitanje Republičkog geodetskog zavoda, da li kod njih postoje nerešeni predmeti za poslednjih 10 godina ili ne postoje, odnosno šta ste uradili sa tih 40 miliona dolara? Sami, znači, konstatujete da čim postoje ti nerešeni predmeti ovaj kredit do sada nije dao rezultate i efekte.Recite mi kako mislite da dodatnu obavezu Republički geodetski zavod bude u stanju da izvrši i iznese? Ja zaista ne verujem. Zahvaljujem.Na član 21. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslava Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Ministarstva, prosto, mi smatramo da je bolje da evidenciju stambenih zajednica vodi Agencija za privredne registre, zato što Agencija za privredne registre vodi i evidenciju, ne samo pravnih lica iz oblasti privrede i preduzetnika, već i evidenciju udruženja građana. Oni imaju softver koji identičnu evidenciju vodi. Ako bi to bilo u Republičkom geodetskom zavodu, postoji potreba da se pravi novi softver, to su neki novi troškovi. Dakle, Agencija za privredne registre ima iskustvo u vođenju ovakvih evidencija, ima softver, rade to dobro i imamo jedno provereno rešenje i ljude koji znaju taj posao da obavljaju. Zato smo predložili da Agencija za privredne registre vodi evidenciju, a ne Republički geodetski zavod.Vi ste nam, naravno, odgovorili da to nije dobro, zato što i ovi vode složene, Republički geodetski zavod takođe vodi složene baze podataka. Slažem se da vode. Ne slažem se da to rade na najbolji mogući način. Svi građani imaju probleme sa Katastrom u ovoj zemlji i poznati su ti problemi. To bi trebalo urediti i srediti, ali softver postoji u APR-u i nema potrebe praviti nove troškove. Na član 21. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. svega, da se zahvalim ministarki što se uključila u dijalog i dala odgovor na prethodni amandman koji sam obrazlagala.Ovaj amandman je sličan. Takođe se tiče transparentnosti i takođe je odbijen uz isto obrazloženje. Meni će sad poslužiti kao da objasnim gde se mi izgleda ne razumemo.Naravno da Poverenik nije imao nikakve primedbe na Nacrt zakona koji je došao kod nas. Ni ja nisam imala primedbe na to kako su neke stvari koje se tiču njegovih ingerencija tu formulisane. Recimo, tu se kaže – pravo na pristup informacijama od javnog značaja ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pristup informacijama od javnog značaja. To znači - ja mogu da pišem zahtev i da tražim informaciju i da je dobijem.Međutim, moji amandmani žele ovo da unaprede, da ovo bude, da svih institucija po osnovu ovih zakona bude transparentniji i dostupniji građanima. Predlažem da se objavljuju registri, tako da se na klik mišem može doći do informacije, a ne da moram da pišem zahtev po osnovu zakona i da čekam 15 dana da dobijem informaciju.U tom smislu, vaša obrazloženja kojima se odbijaju moji amandmani nisu u skladu sa ova dva zakona i uverena sam da bi vam i Poverenik rekao isto kada je reč o obrazloženjima zbog kojih odbijate moje amandmane, a ne što se celog zakona tiče. Nadam se da se sad malo bolje razumemo što se ovoga tiče. Hvala. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, možda bih ja ovo i prihvatio, ovaj predlog iz grupe „Dosta se pilo“, samo da izađu. Ali, ima jedan nedostatak. Dakle, oni koji su osetljivi na upotrebu, navodno na upotrebu tuđih podataka, danima vrte moj JMBG i danima lično moje podatke

pilo“.Zato ne razumem da ste s jedne strane osetljivi na podatke, a s druge strane, bez obzira što niste ni pravno, ni fizičko lice, tražite odgovarajuće potvrde, tako da se ubuduće ne muče, mogu da dođu ovde, ja ću im taj podatak dati. Ne moraju nekažnjeno da vrte moj matični matični broj. Evo ovde ono što su tražili. Ja sam izvadio, jer ja imam pravo to da dobijem, oni nemaju. Pa, ovi iz poslaničke grupe „Nikad im nije dosta“ neka dođu i neka se sami uvere da nema potrebe da zloupotrebljavaju moje podatke.Zašto nije Poverenik, koga ja nazivam zbog ovoga što je nekažnjeno dopustio da se upotrebljavaju moji podaci, zaverenik, kamuflirani politički neistomišljenik i aktivista, nije reagovao, to je pitanje za njega. Ali, ukoliko žele podatke o meni, ja ću im ove potvrde svakako ustupiti. Hvala.

Hvala.Izneseno je niz neistina, pa moram da se obratim tim povodom.Znači, poslanička grupa DJB nikada ni za koga ne objavljuje matične brojeve, niti ćemo to ikada raditi, tako da ne razumem zašto je ovo potrebno. Ali, očigledno je da je potrebno, pošto i uz ove neistine idu i neistine o tome da je iko ikada iz poslaničke grupe bilo koga u Skupštini pljuvao, da je bilo koga psovao i te neistine se stalno ponavljaju, ali ponavljanjem neće postati istina.Jednostavno, takve stvari ne radimo, niti ćemo ikada raditi. Pozivam sve poslanike da se takođe drže ovih pravila i da ne objavljuju tuđe matične brojeve, da ne objavljuju neistine o ljudima, da ne lažu građane Srbije da ih je bilo ko pljuvao, psovao itd. itd. To tako ne bi smelo da prođe.Međutim, bez obzira na to, očigledno je želja da pobegnemo od suštine, pitanja transparentnosti, razgovora o ovom zakonu i da sad trošimo vreme na rasprave o stvarima koji nikakve veze sa ovim o čemu danas treba da raspravljamo ima. A, suština je katastrofalno loš Zakon o stanovanju, koji treba bukvalno da razori celu Srbiju, da utiče na svakog građanina i da nametne neke obaveze koje su krajnje neprimerene na jedan vrlo paušalan i neprimeren način. O tome govorimo i nastavićemo o tome da govorimo, a ova podmetanja i neistine koje se plasiraju non-stop građanima Srbije, na njih ćemo odgovarati. Hvala. na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, pravo na repliku sam ostvario na isti način kao što je prethodni govornik ostvario pravo na svoju.Ja njemu nisam okrenuo leđa, pažljivo sam slušao, ako sam imao šta da čujem, a čuo sam da on negira da je upotrebio moje lične podatke, JMBG, i da je kod tužilaštva tražio podatke o meni. To je za mene novina. Ja ću taj dokument svakako pribaviti, kopiju tog dokumenta, i doneti ga u Narodnu skupštinu, sve sa njegovim potpisom.Ja se pitam da li će onaj koji je sada negirao da je počinio ono što jeste počinio, da li će u tom slučaju podneti ostavku? Ja verujem da neće. Ako je potrebno, on će reći da nikada nije čuo za firmu za e-biznis, e-market, e-kapital. On će reći da nikada nije bio stečajni upravnik u 15 firmi u isto vreme, na 15 različitih destinacija, jedan čovek upravlja sa 15 firmi. Ako bude potrebno, on će reći da je i registrovao političku stranku, iako nije, iako radi kao udruženje građana. On je spreman da uradi bukvalno sve da bi se ponovo domogao vlasti i fotelje u kojoj ja, za razliku od njega, nikada nisam bio.Ja sam pomenutom gospodinu ponudio TV duel da objasnimo razliku između njegove virtuelne ekonomije i moje realne i da gledaocima pokušamo u TV duelu da predočimo razliku između onoga što može biti i onoga što nikada ne može biti, što je virtuelno.Za razliku od njega, ja se bavim realnom ekonomijom i ne bavim se ekonomijom tipa ubacim u proleće čvarke, pa onda u maju krenem da naberem prasića,

mogu ni vama, a ni gospodinu Rističeviću da dozvolim dalju raspravu na ovu temu koju ste vodili. Mislim da je važno da se vratimo na raspravu po amandmanima.Sada ću shodno članu 112. dati pauzu od pet minuta. Zahvaljujem.(Posle

Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 26. i član 26. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Čomić** Član 22. koji predlaže da se briše ima rubrum – pokretanje postupka registracije. Vrlo je kratak i još je jedan snažno ilustrativan za normativni optimizam i za to kako zakon neće biti primenjen, a glasi postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. To piše u članu 22. koji govori o pokretanju postupka registracije, nakon što smo, nadam se, objasnili da se registruje u organu lokalne samouprave, da lokalna samouprava odredi lice koje je registrator. Ovaj član u jednom stavu, kada upravnik podnosi prijavu registru, dotle je u redu. Ko je zakonom ovlašćeno lice? Ako je prinudni upravnik, on je isto upravnik. Znači, normativni optimizam prve vrste, a tek ko pokreće postupak po službenoj dužnosti? Ko je to lice?Službena dužnost se pojavljuje još u članu 24, 35, a da se u zakonu ne vidi ko je taj koji može da pokrene po službenoj dužnosti prijavu za postupak registracije stambene zajednice, odnosno skupštine stanara. Ko je to lice? To je moje pitanje za za član 22, pošto ga ja u zakonu ne vidim i bilo bi dobro da nam odgovorite kako ste definisali ko pokreće po službenoj dužnosti prijavu za postupak registracije. Zahvaljujem.Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Takođe predlažemo brisanje člana 22. Identično kao i ostali narodni poslanici, pitamo se – ko je to lice koje po službenoj dužnosti pokreće ovaj postupak registracije?Ministarka bi mogla da nas udostoji odgovora s obzirom da je više opozicionih poslanika iz različitih opozicionih grupa postavljalo identično pitanje. Ponavljamo još jednom i tvrdimo da je ovaj zakon štetan, da je ovaj zakon protivan interesima građana Srbije, da će posledice ovoga zakona osećati skoro svi građani Srbije i da je to dodatno opterećenje na poprilično istrošene budžete koje ima svaka porodica, svaki pojedinac u Srbiji.Molim vas još jednom, nemojte dodatne namete nametati građanima, jer ovo ne može da se izdrži, ni akcize na struju, ni porezi na imovinu, ni razne druge sitne dažbine koje masovno povećavate, a pri tome smanjujete plate, smanjujete penzije. Na kraju, od te vaše uspešne reforme neće moći niko da preživi. Ovim uvodite jedan dodatni namet. Znači, opterećujete i po službenoj dužnosti podnošenje te prijave za registraciju, postojaće jedna taksa, terate stambenu zajednicu da se organizuje kao udruženje građana, što je suprotno samoj svrsi udruženja građana. Udruženja građana se osnivaju slobodnom voljom, a vi ovde osnivate stambenu zajednicu samim ovim zakonom, a na nju primenjujete pravila koja se odnose na udruženja, što mislim da je sporno i površ svega namećete neku prinudnu obavezu, registraciju po službenoj dužnosti.Da ste hteli da uredite ove odnose, ali da ste ostavili ipak jednu veću dozu slobode građanima, da oni sami mogu da pokrenu postupak, a da ih podstičete nekim podsticajima da oni budu podnosioci, da imaju interes, da imaju inicijativu da podnesu odgovarajuću prijavu, da se registruju na jedan takav način, to bi bilo u redu, ali tako restriktivno tumačenje zakona, tolike imperativne norme kojima se uređuje ozbiljna sfera privatnosti, jer ne zaboravite stambena zajednica je mesto stanovanja, to je naša poslednja oaza i brana privatnosti i mislim da je to nedopustivo. Milićević** Na naziv iznad člana 25. i član 25. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Član 23. nastavlja razrađivanje postupka registracije i detaljno opisuje pokretanje postupka podnošenjem prijave. U prvom stavu piše šta treba da bude sadržaj prijave koja se podnosi za registraciju skupštine od strane upravnika, zakonom ovlašćenog lica, za koga ne znamo ko bi to mogao biti, i po službenoj dužnosti. Onda u pretposlednjem stavu, odnosno poslednjem stavu kaže – nadležna opštinska, odnosno gradska uprava koja vodi postupak registracije dužna je da dokumenta iz stava 2. ovog člana pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno da od podnosioca prijave može da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.Dakle, u ovom stavu se, nevezano sa članovima 22, 24. i kasnije 35, pominje pribavljanje po službenoj dužnosti, s obzirom da je 8. juna ove godine, srećom, stupio na snagu Zakon o opštem upravnom postupku koji pred sve iz državne uprave, lokalne samouprave, gde god da su, stavlja obavezu da se građani ne maltretiraju podnošenjem dokumenata iznova, iznova, nego da su organi države dužni da između sebe razmenjuju.Vraćam se na član 22. Da li je to isto službeno lice po službenoj dužnosti iz člana 22? Član 22. ne govori o tome da državni organi među sobom po službenoj dužnosti razmenjuje podatke. Član 22. kaže da postupak da postupak registracije se pokreće podnošenjem prijave registru od strane upravnika, zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Ko radi pokretanje prijave po službenoj dužnosti? Članom 23. ovo se odnosi na razmenu dokumenata za koje je lokalna samouprava i svaki organ uprave kome se građanin obrati dužan po Zakonu o upravnom postupku od juna ove godine da između sebe, a ne da se građani maltretiraju. Ne izgleda isto. Ako je isto, ne valja. Ako nije isto, morate mi reći ko pokreće po službenoj dužnosti prijavu za registraciju skupštine stanara? član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

Nogo** Mislim da je predlagač zakona propustio da definiše ovaj stav zakona na valjan način, jer dokumentacija koju overi skupština stanara na svojoj sednici ne može biti overena ni pred javnim beležnikom ni pred drugim organom koji se bavi overom potpisa. Kako oni mogu da predaju overenu dokumentaciju? To bi podrazumevalo da ono što su usvojili na skupštini stanara, da svi zajedno, sva ta lica koja su bila prisutna na sednici stambene zajednice, da odu zajedno do nekog notara ili zajedno u opštinu i da tamo overavaju potpise, pa da se to preda.Mislim da je ovde omaška napravljena i prosto bih voleo da se to ispravi.

administrativne takse za vođenje registra, jedna koja bi trebalo da se uplaćuje na račun jedinica lokalne samouprave, a druga kao naknada za vođenje jedinstvene evidencije Republičkog geodetskog zavoda. Kao i u prethodnim slučajevima, i u ovom slučaju moj amandman predlaže brisanje ove dve takse, tj. propisa kojim bi se stambene zajednice obavezale da uopšte plaćaju ove takse.Amandman je predlagač odbio, uz obrazloženje da se radi samo o naknadi realnih troškova vođenja registra i jedinstvene evidencije. Ja sam već postavila pitanje i molbu ministarki da mi objasni koji su to realni troškovi vođenja registra i jedinstvene evidencije koji inače prevazilaze platu zaposlenog u jedinici lokalne samouprave koji će biti određen da vodi registar i prevazilazi platu zaposlenog u Geodetskom zavodu koji će da vodi ovu jedinstvenu evidenciju. Jer, realno, vođenje registra se svodi na – dobijem podatke koje treba da ukucam u kompjuteru u neku eksel tabelu i onda da je pošaljem Republičkom geodetskom zavodu koji ima još manje posla, koji treba samo da skupi sve te registre svih lokalnih samouprava i da ih stavi na isto mesto.Inače, mesto.Inače, ovaj zakon strašno troškovno opterećuje stanare i o tome u narednoj prilici više reči. Ali, molim za ovaj odgovor, da mi se pojasni, nije mi jasno koji su to realni troškovi vođenja registra. Hvala unapred. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Interesuje me da nam predlagač kaže koliko stambenih zajednica očekuje, da bi mogli nekako i da napravimo obračun o tome koliko taksi očekuju. Znači, jeste pravili neku analizu kada ste pisali zakon, pravili ove takse i ostalo? Koliko u stvari stambenih zajednica očekujete da će biti registrovano? Nekako mi se čini da bi to bilo prirodno kad pišete zakon i kad date obrazloženje da te takse neće biti neko veliko opterećenje, da bismo mogli neki mali obračun da napravimo. Hvala.

mislim, ovaj osmeh na ovaj način sve govori. Dakle, član 23. govori i o podacima JMBG. To je ono čega nije bilo. To je ono što su rekli da je laž. Evo piše – traže da se dostave podaci, Marijan Rističević, rođen tad i tad, JMBG 0103958… dalje neću, podaci još za jednu osobu, ova je od opštinskog javnog tužilaštva, kancelarija 4, iz ove Narodne skupštine, potpis onoga ko se onako nasmejao vrlo ružno, te podatke sam ja voljan da ustupim ukoliko osoba želi da ih preuzme. Međutim, ne može da mi kaže da lažem

Poštovani predsedavajući, mislim da su povređeni čl. 104. i 106.Naime, član 106. kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, a član 104. ukazuje na pravo na repliku. Mislim da je prethodni govornik izvrdao javljanje po amandmanu i nastavio raspravu koja je započeta pre nego što smo imali prekid sednice, što je opet suprotno i nameri, jer ste vi mislili da izbegnete tu raspravu dalje i zato ste i odredili prekid. Mislim da se bez potrebe vraćamo na tu istu temu, ali, svakako, pošto ga niste opomenuli i vratili na amandman o kome je bilo reči, mislim da ste prekršili Poslovnik. Zahvaljujem.Mislim da nisam prekršio Poslovnik, nego da je gospodin Rističević u širem kontekstu sagledavao i govorio o razlozima za neprihvatanje amandmana.Kada govorite o pravu na repliku, član 104. stav 3, o korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, odnosno, u konkretnom slučaju, predsedavajući.Gospodine Raduloviću, želite li reč po amandmanu?

objavljujemo bilo kakve privatne informacije i to je ono o čemu sam govorio.Nego, da se vratim ja na ovo pitanje oko amandmana. Interesuje me, što se ministarke tiče, da nam kaže koliko stambenih zajednica očekuju? Jer, kad su pisali zakon, sigurno su negde obračunali koliko stambenih zajednica treba da se kreira, pa da vidimo otprilike koliko to građana Srbije treba da pogodi i kolike će ove takse biti? Pošto ćemo množiti jedno sa drugim, da vidimo kolike troškove misle da natovare na teret građana Srbije. Hvala.

preciznosti radi, ukoliko je reklamirana povreda Poslovnika na osnovu mog izlaganja u vezi sa amandmanom i razloga zbog čega ja nisam hteo da prihvatim amandman,

stav 1, ja svakako neću propustiti priliku da navedem koji član je povređen, ali, ovo nisu pitalice. Govornik već drugi put, umesto obrazlaganja amandmana i diskusije o amandmanu, govori o tome – da te pitam, znaš, koliko će biti stambenih zajednica itd. To nije sastavni deo priče o amandmanu i oni na takav način zloupotrebljavaju pravo da govore o amandmanu. Ja im nikad to ne bih zamerio, da meni nije zamereno. Otprilike, ja dopuštam da predsedavajući bude tolerantan i da opozicija ima pravo da iznese svoje primedbe, pa čak i da iznese primedbu kako su zapostavljeni na televiziji, u direktnom tv prenosu, itd, itd. Svašta smo se ovde naslušali.Gospodine predsedavajući, ubuduće kada neko bude reklamirao povredu Poslovnika i bude imao dvostruka merila, vi meni ili nekom drugom primenite član 103. st. 7. i 8. Ja poštujem što ste liberalni prema ovima koji su nam okrenuli leđa. Budite i dalje to. Oni mogu da okrenu leđa meni, ja njima ne smem, jer mogu da doživim ono što sam već doživeo, a oni neka okreću svojoj državi, svojim glasačima, ja ću da čuvam dostojanstvo svojih birača. Ukoliko ne žele oni da čuvaju dostojanstvo svojih birača, ja im čuvati to dostojanstvo, s obzirom da oni to očigledno ne umeju.Ne tražim da se o ovome glasa u Danu za glasanje i želim samo da imamo uravnotežen odnos. Prema tome, ono što traže za sebe, to je valjda dozvoljeno i meni. Hvala. pokušavam da budem tolerantan i da nemam dvostruke aršine prema predstavnicima pozicije i opozicije.Gospodine Raduloviću, vi ste se javili. Osnov vašeg javljanja?(Saša Radulović, Ovde ste dozvolili repliku u okviru Poslovnika, ali šta da radimo, to je tako.Nego, ponovio bih pitanje koje ministarka uporno izbegava, a to je - pošto se ovim članom uvode neke takse koje trebaju i da plate građani Srbije, onda me interesuje da nam ministarka kaže, kada su pisali zakon i propisivali ove takse, koliko stambenih zajednica misle da će biti formirano u Republici Srbiji da bi videli od prilike koliki su dodatni namet nametnuli građanima Srbije? Hvala. Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem.Rubrum je pokretanje postupka po službenoj dužnosti i član je vrlo kratak i glasi: postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena ovim zakonom.Naravno, zakonom.Naravno, predlažem da se ovo briše zbog toga što je ceo zakon takav da ne bi trebao da stupi na snagu ikada, a važno je jer je u vezi sa članom 23. i 22. gde ste samo u članu 22. kazali da postupak registracije se pokreće podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica. Moje pitanje je koje je to drugo zakonom ovlašćeno lice, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti?Član 24. kaže da se pokreće ako je predviđena takva registracija ovim zakonom. Ko po službenoj dužnosti? Ko je to lice koje po službenoj dužnosti pokreće prijavu za registraciju stambene jedinice? To je važno jer ja to u članovima kasnije ne vidim.U članu 23. koji prethodi ovom, po službenoj dužnosti pominju se samo organi državne uprave i lokalne samouprave koji su u obavezi da dobrom uslugom građanima, ne maltretiraju ih da donose svu dokumentaciju nekoliko puta, nego od juna meseca, i to je dobra vest bila za građane i nadam se da će ostati, su u obavezi da sami prikupe dokumente.Prijava za registraciju ne spada u takve dokumente. Ona ne postoji nigde,. Nigde u upravi ne postoji ni prijava, ni dokumentacija, jer je to početak kojim stambena zajednica, koja koja je izabrala od skupštinu stanara, koja je izabrala upravnika, ili stambena zajednica koja nije uspela da izabere upravnika, pa je dobila prinudnog upravnika, dakle ona pokreće prijavu registracije. Ko to radi po službenoj dužnosti? član 24. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Aleksandra Čabraja. Izvolite. Zahvaljujem.Evo izgleda da već nekoliko kolega, a i ja se pridružujem tu, pokušavamo uporno da dobijemo odgovor ovde na neka pitanja koja nikako nisu razjašnjena u ovom Predlogu zakona. zakona. Mislim da je ova tišina veoma gromoglasna kojom nam se odgovara, a isto tako veoma žalim i zbog pustoši ove u sali danas kada se diskutuje o zakonu koji se tiče apsolutno svakog građanina Srbije i to se veoma tiče svakog građanina i koji će veoma opteretiti na razne načine građane Srbije, ali dobro.Koleginica Čomić je već pročitala član 24. Ja ću ga ponoviti. Dakle, postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena ovim zakonom.Ponoviću ono što je već rečeno više puta danas ovde, a to je da niste predvideli ko ovo čini? Dakle, ja sam predložila amandman sa stavom 2. koji glasi: „Postupak registracije po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave, preko ovlašćenog lica koje će voditi registar, tj. registratora“.Naime, ovlašćenja lokalne samouprave, koji se pominju u članu 18. ovog Predloga zakona i ovlašćenja registratora, predviđeno u članu 19. ovog Predloga zakona, ovo bi možda bilo primereno. Međutim, meni je jako interesantno obrazloženje kojim je odbijen ovaj moj amandman, a to je: amandman se ne prihvata iz razloga pravno-tehničke nepreciznosti. Molim vas, mi ovde pitamo ve ne znam ni ja koliko puta ko vrši ovo pokretanje postupka po službenoj dužnosti? Ja bih pre rekla da je zakon u ovom pogledu neprecizan, nego da je ovaj moj amandman bio neprecizan. Hvala.